Josip (HSS)** I sada prelazimo na ova tri zakona iz resora pravosuđa. Najprije - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća sa sjednice odbora smo također primili. Predstavnik predlagatelja je državni tajnik gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite se obratiti. Hvala. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Sukladno odredbama Zakona o matičnom broju i Zakona o zaštiti osobnih podataka posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2007. godine, odredbom članka 172., a s obzirom na zakonsku obvezu da se kao identifikacijska oznaka osobe u sudski registar unosi broj koji se koristi porezna uprava kao poreznim brojem osobe izvršene su izmjene na način da su riječi jedinstveni matični broj građana zamijenjene riječima porezni broj u odgovarajućem broju i padežu. Dana 9. svibnja 2008. godine donesen je Zakon o osobnom identifikacijskom broju, a koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2009. godine. Osim odredbe članka 3. stavka 2. i 3. toga zakona koji stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvu u Navedeni zakon uređuje način uvođenja, određivanja, dodjeljivanja, korištenja i poništavanja osobnog identifikacijskog broja te prava i obveze nadležnih tijela i ovlaštenih pravnih osoba u provedbi odredaba tog zakona, a u svrhu povećanja djelotvornosti pravnog sustava. Prema odredbama zakona osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnog identifikacijskog broja koji njegovi korisnici koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. S obzirom da je Zakonom o osobnom identifikacijskom broju propisano da se kao identifikacijska oznaka koristi osobni identifikacijski broj potrebno je Zakon o trgovačkim društvima izmijeniti tako da isti bude usklađen sa navedenim zakonom, s tim da se u cijelom tekstu Zakona o trgovačkim društvima riječi riječi porezni broj zamijene riječima osobni identifikacijski broj u odgovarajućem broju i padežu. Hvala lijepo. **Friščić, Žele li izvjestitelji u ime odbora uzeti riječ? Zakonodavstvo? Pravosuđe? Ne. Otvaram raspravu u ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Davor Huška. Izvolite kolega zastupniče.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima s Konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru uz prijedlog da se donese po hitnom postupku. Ovo je jedan u nizu zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, a to potvrđuje i u prilogu dostavljena izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Opsežnim izmjenama zakona je 2003. godine u najvećoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom Europske unije u tom trenutku donošenja. Također posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od travnja 2008. godine uvedene su sljedeće promjene.

Nadalje, omogućen je slobodan izbor između dosad važećeg dualističkog demonističkog modela upravljanja u dioničkim društvima. Isto tako, regulirano je prekogranično spajanje i pripajanje društava. Uređena su pitanja vezana uz rezerve društva kapitala koja do tada nisu bila uređena te u svrhu stvaranja uvjeta za slobodno prekogranično pružanje usluga, stranim poduzetnicima omogućeno obavljanje jednokratnog i povremenog posla bez osnivanja podružnice. I na kraju, propisan je način sastava i objave godišnjih izvješća o stanju društava i ispravljene redakcijske pogreške te zakon poboljšan odredbama kojima je cilj ujednačiti praksu njegove primjene. Danas je pred nama usklađenje Zakona o trgovačkim društvima sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju. Podsjećam vas da je dana 9. svibnja 2008. godine donesen Zakon osobnom identifikacijskom broju, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, osim odredbe članka 3. stavka 2. i 3. tog zakona koji stupaju na snagu danom prijma Republike Hrvatsko u članstvo u Navedeni zakon uređuje način uvođenja, određivanja, dodjeljivanja, korištenja i poništavanja osobnog identifikacijskog broja te prava i obveze nadležnih tijela i ovlaštenih pravnih osoba u provedbi odredbe zakona u svrhu povećanja djelotvornosti pravnog sustava. Prema odredbama zakona, osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnog identifikacijskog broja koji njegovi korisnici koriste odnosno koristit će u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. S obzirom da je Zakonom o osobnom identifikacijskom broju propisano da se kao identifikacijska oznaka koristi osobni identifikacijski broj, potrebno je Zakon o trgovačkim društvima izmijeniti, a što se ovim izmjenama zakona i čini da isti bude usklađen sa navedenim zakonom, s tim da se u cijelom tekstu Zakona o trgovačkim društvima riječi: "porezni broj" zamijene riječima: "osobni identifikacijski broj" u odgovarajućem broju i padežu. To su osnovne izmjene koje se reguliraju Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, isto kada i Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Tako je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice dao punu podršku donošenju Zakona o osobnom identifikacijskom broju, tako daje podršku i Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pa evo ovo je znači izmjena koja se tiče samo zamjene ovog starog termina "porezni broj" sa "osobni identifikacijski broj" u tekstu gdje se ta priča nalazi s najavom znači da će taj zakon stupit na snagu, kako smo rekli, 1.1.2009. godine. No, ono što bih ja volio čuti od predstavnika ministarstva je nešto na čemu smo upozoravali kada je taj porezni broj i bio donesen, a vezano je za izradu jedinstvene baze podataka odnosno kolektiranja slogova za koju već sad postoje osnove da se izrade i za koju već sad postoje osnove da se na neki način primjeni, zato jer je to jako bitno u ne samo suzbijanju sive ekonomije, nego u jednom uvođenju reda i u državne financije, ali i u uvođenju reda i u socijalna prava što mislimo da je osobito bitni budući da smo svjedoci da pojedini građani Republike Hrvatske koji imaju znatnu imovinu na temelju ovih ili onih socijalnih prava, ostvaruju još dodatne prihode iz državnog proračuna što tako de facto ne bi trebalo biti. I ovdje smo imali prilike i po tom pitanju čuti čuti i ministra financija kako o tome priča i kako je najavio da će se uvesti red. Ono što sam ja izrazio prošli put kada sam raspravljao u ovom Domu o osobnom identifikacijskom broju, izrazio sam jednu skepsu i zabrinutost zbog teksta koji se tada našao kao prijedlog kao prijedlog rješenja u samom opisu obrazloženja zakona, a koji je glasio da će potpuno uvođenje osobnog identifikacijskog broja stvoriti pretpostavke za eventualno formiranje te baze podataka. Znači, naglasak je bio na riječi "eventualno formiranje" i s tim nismo bili sretni, no međutim tada je ministar reagirao i rekao je naravno da je ta baza podataka u izradi i naravno da je u toku, pa bi htjeli čuti, budući da je riječ o procesu koji je vrlo izvediv, budući da je riječ o procesu koji može praktički stupiti na snagu sa formiranjem te jedinstvene baze podataka istog dana kada stupa na snagu Zakon o poreznom broju, znači od 1.1.2009. godine, kako i na koji način idu stvari po izradi te baze podataka i na koji način će se ta baza podataka inkorporirati i u sve zakone koji se zapravo tiču osobnog identifikacijskog broja. Evo s tim znači ću i zaključit. Dakle, to nas zanima, htjeli bi to čuti i ja se nadam vašem odgovoru. Ja se nadam da je to, ne već u pripremi, nego u odmakloj fazi. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženom kolegi zastupniku Bernardiću. I sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavila se uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice.

Drugih prijava za pojedinačnu raspravu nema. Želi li se predstavnik predlagatelja obratiti? Izvolite. Gospodin državni tajnik. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem na podršci koju će ovaj zakon, koliko razumijem, dobiti. Sa pozicije Ministarstava pravosuđa sve smo pripremne radnje napravili i ovaj sustav će funkcionirati od 1.1. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.